Благодаря Ви, господин Председател. От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ оттегляме кандидатурата на Константин Бачийски и вместо него предлагаме за председател на тази комисия господин Михал Камбарев.

Мисля, че сме на етап, в който това е допустимо, така че сега преминаваме към гласуване на персоналния състав и ръководството на Комисията с новата кандидатура за председател – господин Камбарев. Моля, процедура за гласуване.

за гласуване. Гласували 176 народни представители: за 160, против 6, въздържали се 10. Предложението е прието. Преминаваме към последната комисия, може би символично, Проект за решение за избиране на Комисия по туризъм. Вносители са Андрей Гюров, Мирослав Иванов, Васил Стефанов. Заповядайте, господин Стефанов, да представите Проекта за решение.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

4 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 2 от парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 2 от парламентарната група на „БСП за България“, 2 от парламентарната група на „Има такъв народ“, 1 от парламентарната група на „Демократична България“, 1 от парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ.

Благодаря, господин Председател. Предложенията за членове на Комисията са: Илин Димитров, Снежана Апостолова, Димитър Ташев, Георги Стамов, Богомил Петков, за председател от „Продължаваме Промяната“ предлагаме Илин Димитров, а за заместник-председател Снежана Апостолова. Благодаря Ви. Благодаря. Госпожо Атанасова, виждам, че сте в добро настроение. Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС предлагам за членове на Комисията госпожа Николина Ангелкова, Любен Дилов, Димитър Николов и Красен Кралев, като госпожа Ангелкова предлагаме за заместник-председател. Благодаря.

От името на ВЪЗРАЖДАНЕ предлагам Цончо Томов Ганев за член и за заместник-председател на Комисията. Благодаря, господин Дренчев. Откривам дискусията по състава и ръководството. Има ли изказвания? Няма. Закривам дискусията. Преминаваме към гласуване за поименния състав и ръководството на Комисията по туризъм. Гласували

АТАНАСОВА (ГЕРБ-СДС): Благодаря, господин Председател. Колеги, процедурата ми е за попълване на Комисията за прякото участие на гражданите. Имам номинация за четвърти член от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Предлагам това да бъде господин Георги Станков. Предлагам да включим все пак това гласуване в днешния дневен ред като последно гласуване, за да си довършим работата. Наистина щом са готови така по ръба на Правилника, мисля, че можем да си го позволим. Предлагам да се върнем и да гласуваме в подкрепа на предложението, направено от госпожа Атанасова, за допълване на един член на Комисията. Моля, процедура за гласуване.

Следващо заседание – утре, 9,00 ч. По Програма точка първа за утре е: Изслушване на министъра на вътрешните работи относно постъпилите сигнали в МВР, предприетите действия и резултати от тях, свързани с установяване на нарушения при разкриването на подвижни избирателни секции за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Вносител – Антоанета Цонева. Закривам заседанието.